Prelazimo na slijedeću točku: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente prekogranična

razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik ministarstva Milivoj Mikulić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. dakle, jednako pravnom okviru i za ovaj konačni prijedlog zakona. U konkretnom slučaju Bosna i Hercegovina, dakle, između nas i Bosne i Hercegovine iznos novaca je veći i radi se o nešto dakle, otprilike 2 milijuna i 300 tisuća eura od čega za obadvije strane, je li, od čega milijun eura dakle, osigurava Europska komisija otprilike 300 tisuća eura osiguravaju aplikanti i razliku osigurava Vlada Republike Hrvatske kroz dakle, resor ministarstva regionalni razvoj. Isto dakle simetrično vrijedi i za Bosnu i Hercegovinu. razumije./… i vraćamo se na otprilike iznos da 85% novaca dolazi od strane dakle, Europske komisije, 10% novaca od aplikanata i 5% novaca od strane resornih državnih tijela. Da bi se ovaj program proveo dakle, da bi se on proveo s obzirom na duljinu naše granice i na raznolikost interesa mi smo već pripremili dva, dakle, mi imamo zajedničko tehničko tajništvo organizirano u Zagrebu od članova, dakle, članova našega ministarstva i od članova resornih tijela iz Bosne i Hercegovine a imati ćemo također i dvije antene, dakle, dva područna ureda, ajmo to tako nazvati, jedan će biti u Banjaluci, jedan će biti u Mostaru. u sadržajnom smislu što se tiče administrativno pravnih akata, oni su jednaki, dakle, simetrične su odluke Vlade i sporazumi potpisani, te usvojeni akti od strane ovoga tijela. Opet kažem, stoji na raspolaganju za sva daljnja pitanja. Zahvaljujem se. **Šeks, Vladimir Otvaram raspravu klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. lijepa gospodine potpredsjedniče. sada govorimo o suradnji između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i kao i kod prethodnog zakona dakle, radi se o programu u kakvom je već Hrvatska sudjelovala. se ovaj puta, da imamo više novaca na raspolaganju. Obzirom da je granica dakle, time i broj ljudi kojih se kojih se tiče ova vrsta suradnje najveća u odnosu na naše susjede, nečlanice Europske unije, tako i iznos koji IPA u ovom kontekstu stavlja Hrvatskoj na raspolaganja, a s druge strane iz njihove komponente IPA-e i Bosni i Hercegovini oko milijun eura. Radi se o zaista sada već obzirom da se radi o programu u kojem je tih milijun eura dakle isključivo za Republiku Hrvatsku za razliku od onih novaca u onom multilateralnom programu kod kojih imamo više sudionika, dakle Hrvatska ima itekako interesa surađivati. To se vidi naime po tome da u ovom području prihvatljiva područja koja mogu surađivati u ovom programu je devet pograničnih županija, a tzv. pridružena područja to su one županije koje ne graniče izravno sa Bosnom i Hercegovinom, ali svejedno iz različitih razloga imaju interes za tu vrstu suradnje. Takvih je županija pet. Zapravo, kada to pogledate vidi se da se da 2/3 naših županija itekako imaju interesa sudjelovati u ovom programu. Što su prioriteti programa? Pa s jedne strane svakako razvoj zajedničkog gospodarskog prostora, naime cilj ovakve vrste programa upravo je regionalni razvitak, kohezija, dakle kohezija unutar jedne zemlje, tako kohezija unutar tog prostora koji pokriva dakle svakako razvoj turističke ponude i razvoj poduzetništva. Opet naravno sva ona pitanja koja se uvijek tiču, koja su pitanja transnacionalna, dakle koja se ne mogu ograničiti i rješavati dobro samo na području jedne zemlje, dakle pitanje zaštite prirode i okoliša i svakako dostupnost usluga, opet misleći na ove usluge koje se tiču prometa i druge vrste komunikacija u tom pograničnom području. I naravno tehnička pomoć u onom dijelu koji se tiče dakle institucija i razvoja dakle pomoći onima koji će provoditi ovakvu vrstu programa. Opet dakle se radi o pripremi za buduće strukturne fondove, ali ne samo pripremi za buduće strukturne fondove, jer kako je rečeno ima i tu sasvim konkretnih novaca na raspolaganju. I ono što je iznimno bitno i što bih ja pledirala za sada, ako možda proveli anketu i kad bi vas pitali za koju vrstu programa znate, ja vjerujem da bi većina se sjetila nekih programa regionalne, ove prekogranične suradnje sa susjednom Slovenijom. Na neki način su ti programi bili najviše u javnosti poznati, posebno onih programi na Kupi itd. ili turisti, bilo da su u pitanju turizam ili zaštita okoliša. Bilo je sličnih programa i sa Bosnom i Hercegovinom. I nadam se da će u ovom razdoblju u kojem ćemo koristiti ovaj program malo se više govoriti i o tome, jer to s jedne strane pomaže onima koji se još uvijek nisu uključili u ovu vrstu programa da shvate da su novci koji su na raspolaganju u ovom dijelu jednim značajnim dijelom bespovratni novci na raspolaganju našim županijama. Radi se u dobrom dijelu o županijama koje su manje razvijene i u tom pogledu mislim da je i taj dio informiranja javnosti o ovome u cilju uključivanja u programe iznimno bitan. mislim da će to biti posao i ministarstva, ali i nas u Saboru obzirom da dolazimo iz svih krajeva Hrvatske, da o tome više govorimo i da zapravo naše lokalne sredine više iniciramo da surađuju i rade u ovim vrstama programa. Evo, iz tih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj zakon. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Ja se na određen način priključujem raspravama odnosno slijedim rasprave koje je u ime kluba HDZ-a ovdje iznijela kolegica Burić Pejčinović i gospodina državnog tajnika. I ukazujem dakle na važnost ove suradnje, ne samo u ovom slučaju sa Bosnom i Hercegovinom, nego općenito dakle sa našim okruženjem odnosno sa državama koje zapravo graniče sa Republikom Hrvatskom, a pokrivene su ovim zakonom odnosno sredstvima koja su namijenjena pod Europske unije u smislu jačanja prekogranične suradnje. Iz pozicije tih tih zemalja, u ovome slučaju Bosne i Hercegovine, ali i iz pozicije Hrvata dakle iz Bosne i Hercegovine odnosno svih onih hrvatskih državljana koji žive u prostoru, dakle koji graniči sa Republikom Hrvatskom, cijenim dakle da su ovo vrlo važna i poticajna sredstva i ne samo po sebi važna, nego su važna i na određeni način kao jedan uvod jednog cijelog prostora sutra vjerujemo u Europsku uniju kojoj stremi ne samo Republika Hrvatska, nego u ovome slučaju i Bosna i Hercegovina. ova sredstva koja su namijenjena Bosni i Hercegovini, koja iznose dakle ukupno, dakle kad je u pitanju Hrvatska i Bosna i Hercegovina, preko 2 milijuna i 300 tisuća eura nisu nikako mala. Dakle, to su velika sredstva jer od tih jer od tih sredstava svi oni projekti koji se mogu učiniti, napraviti dakle i na koje se može aplicirati sutradan mogu prerasti u puno veći jer je očekivati da će sutradan sredstva, dakle povlačenje sredstava iz europskih fondova u ovom smjeru, a s ciljem dakle prekogranične suradnje osobito, dakle prema Stoga naglašavam važnost dakle tih projekata i ukoliko je to moguće i iz ove pozicije, iz Sabora ukazujem na važnost sudjelovanja svih partnera, dakle ne samo onih u Republici Hrvatskoj nego i onih zainteresiranih u Bosni i Hercegovini. U ovom slučaju dakako mislim na prostore koji izravno graniče s Republikom Hrvatskom, a te veze su povijesne, gospodarski vrlo važne, ja bih rekao i od nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku. sustavnog razvoja cijelog prostora je interes Republike Hrvatske, nacionalni interes Republike Hrvatske, ali i interes Europe kao takve. S obzirom da Republika Hrvatska zapravo ne samo prometno je povezana sa Bosnom i Hercegovinom, nego je na svoj način povezana i različitim vodotokovima. U ovom slučaju, osobno dolazim s prostora Herceg-bosanske županije dakle jedne visoravni iz Bosne i Hercegovine koja je otprilike 900 metara nadmorske visine gdje gotovo svi tokovi vode prema slivu Cetine. Mi znamo kolika je važnost očuvanja zdrave, ispravne vode dakle čiste vode, uopće okoliša i koliko je to od interesa za Republiku Hrvatsku kad je u pitanju i sama opskrba pitkom vodom. Prema tome, u ovome slučaju s obzirom da se radi ne samo o znanstveno-tehnološkoj suradnji nego se zapravo radi o suradnji u području vodnog gospodarstva, zatim području zaštite okoliša držim da bi sutradan izrada jednog sustavnog nadzora odvodnje na tom prostoru i zapravo pročišćavanja tih voda bila od interesa za cijelu Splitsko-dalmatinsku u prvom redu županiju, ali da tako i sve druge oblike suradnje koji su sasvim mogući s obzirom na tu prirodnu povezanost Republike Hrvatske i prostora Bosne i Hercegovine, tu u prvom redu mislim dakako na promicanje poduzetništva, inače podizanje razine standarda i kvalitete života, ali i turističke ponude kao takve. Zaključio bih zapravo svoje izlaganje sa pozivom svim onima koji su zainteresirani, ne samo za pisanje projekata kao takvih, nego i za učenje kako napraviti dobar projekt jer u prvom redu da li će netko dobiti sredstva sutradan ovisi od toga koliko je napravljen kvalitetno taj program. Mi možemo imati izvanredne ideje, ali ako ih ne pretočimo u dobre programe, onda dakako nećemo moći ni aplicirati i nećemo moći dobiti te poticaje. Stoga, evo koristim ovdje na određen način priliku i ovu govornicu da javnost koja gleda i sluša ovu našu sjednicu, a nalazi se i u Bosni i Hercegovini, dakle da se na određen način osvrne na ova važna sredstva i da se na određeni način informira preko ministarstva, nadležnog ministarstva Vlade Republike Hrvatske gdje će biti u potankosti dana objašnjenja o svemu ovome, o cijelome projektu, o načinu apliciranja, a onda dakako i postojeće radne skupine koje će pomoći zainteresiranim ljudima izradu tih projekata, a od njih a od njih će ovisiti dakako i uspješnost same implementacije. Mislim da su ovi projekti fondovima, pardon, u pretpristupnim aktivnostima, u ovom slučaju za Bosnu i Hercegovinu i njena važnost je izuzetna i dakako da će ovisiti u dobrom dijelu i od njih samih, dakle od partnera u Republici Bosni i Hercegovini, ali i od Republike Hrvatske, odnosno nadležnih tijela. Još jedanput, dakle moja potpora ovome zakonu i poziv svim onima koji su zainteresirani da prate stranice nadležnog ministarstva u Republici Hrvatskoj i kako bi se pravovremeno informirali i uključili u ove vrlo, vrlo važne projekte. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo i ja sam odmah u početku htio reći da u svakom slučaju treba, i osobno ću podržati ovaj Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente prekogranične suradnje IPA programa s Konačnim prijedlogom zakona. Jasno je da za obje zemlje sa svim onim problemima s kojima se susreću u tranziciji, dakle i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, sami iznos o kojemu se ovdje govori spominje dakle ukupno oko 2,3 milijuna kuna, igra izuzetnu važnost za općine u Bosni i Hercegovini i za županije u Republici Hrvatskoj koje su, dakle koje su u neku ruku granične između dvije države. Radi se o 9 županija Republike Hrvatske i 95 općina u Bosni i Hercegovini. Sama Brodsko-posavska županija se pruža uz rijeku Savu na dužini od oko 130 kilometara i graniči dakle tom rijekom Savom sa Republikom Bosnom i Hercegovinom. Zbog čega to govorim? Pa govorim zbog toga što već sada postoje određeni problemi, mislim problemi, ali interesi bolje bi se reklo između ove županije Brodsko-posavske i grada Slavonskog Broda, grada Nove Gradiške i svih općina koje su smještene uz rijeku Savu sa susjedima preko rijeke Save. Dakle, to su i gospodarski i ekološki i turistički i niz drugih interesa. Ja sam potpuno svjestan da će, ukoliko i većina, a u što ne sumnjam, također biti za ovaj zakon, sasvim sigurno to poboljšati u svakom od ovih segmenata rješenja koja su potrebna. Naime, Grad Slavonski Brod i Županija brodsko-posavska su već sada uložili u mjernu stanicu za praćenje kvalitete zraka s obzirom na … /Govornik se ne razumije./ … rafinerije u Bosanskom Brodu i za moguće dakle zagađenje zraka, a trebalo bi i takva, da kažem ne mjerna stanica, nego kako se ona već zove, jedna institucija ili ustanova koja bi pratila i kvalitetu vode, s obzirom da znamo da rafinerije na ovako uz rijeke vrlo često imaju, vrlo S obzirom da u Brodsko-posavskoj županiji postoje oni, da kažem originalni slavonski ritovi koji još uvijek nemaju oznaku parka prirode, s obzirom da postoje ornitološki rezervati, u svakom slučaju očekujem da će programi koji se budu kandidirali putem ovoga prijedloga zakona, odnosno kada bude usvojen doprinijeti kvaliteti i vode i zraka i zaštiti okoliša i razvoju gospodarstva i u Brodsko-posavskoj županiji. Ne želim biti isključiti lokal patriot jer sam uvjeren da i na drugim područjima, počevši od Konavala, i kraških polja koja postoje na zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i na onoj granici, kako reče gospodin Bagarić u slivu rijeke Neretve i rijeke Cetine, gdje postoje problemi ili su u tijeku ili su zajednički interes Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle kraška polja i vode koja se tamo nalaze, pa onda do rijeke Une, ljepotice Europe, ja bih tako rekao i ostalih rijeka koje su u interesu, dakle da ostanu i dalje ekološki potpuno čiste, da ostane čist okoliš jer to je zapravo naša područja koja se koja se pružaju s obje strane granice su zapravo pravi biseri prirode. U tom slučaju ako to tako shvaćamo i tako prihvaćamo, onda u svakom slučaju ovakav program može doprinijeti da upravo ove osobine o o kojima govori, dakle jedne ekološki čiste sredine sa obje strane i rijeke Save i rijeke Une i naših kraških polja u Hercegovini i Dalmaciji budu zapravo i jedan i turistički privlačni, atraktivni turistima, što bi onda unaprijedilo i gospodarstvo tih regija. Jasno da u ovom programu je predviđeno i poticanje i razvoj samog gospodarstva. Tako da zaista evo nemam zamjerke niti bih išta dalje raspravljao, nego jednostavno mislim da je ovaj prijedlog zakona prihvatljiv. Nisam govorio za klub, ali za mene osobno, a smatram i za klub HDSSB-a. Hvala vam lijepo.